Колеги, моля, заемете местата си. Продължаваме. Моля, квесторите, поканете народните представители да влязат в залата.

„Чл. 177а. (1) За издаване на разрешение по чл. 177, ал. 2 се подава заявление до министъра на културата, писмено или по електронен път, по образец съгласно наредбата по чл. 178. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис. (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат: 1. историческа справка за културната ценност; 2. писмено съгласие на собственика, съответно на директора, на музея; 3. специализирано заснемане на недвижимата културна ценност, подробна фотодокументация и проект за изработване на нейно копие или реплика; реплика; 4. описание на технологичния процес на изработването и начина на изпълнението на копието или репликата на културната ценност. Чл. 177б. (1) Към министъра на културата се създава Специализиран експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение и национално богатство в копия или реплики. (2) Структурата и организацията на работа на съвета се определят с правилник, утвърден от министъра на културата.

заявителят се уведомява писмено да отстрани нередовностите или непълнотите в срок 10 работни дни от съобщението с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено. (3) Срокът по ал. 1 започва да тече след отстраняване на нередовностите или непълнотите. (4) При неотстраняване на нередовностите или непълнотите в срока по ал. 2 производството по подаденото заявление се прекратява. (5) След разглеждането на представените документи Специализираният експертен съвет по чл. 177б, ал. 1 изготвя мотивирано становище с предложение до министъра на културата за издаване или отказ за издаване на разрешение. (6) В едномесечен срок от подаването на заявлението министърът на културата издава разрешение или с мотивирана заповед отказва издаването му. му. (7) Разрешението се издава със срок на действие една година. (8) В случаите, когато преди започване на изработването е необходима процедура за съгласуване по този закон и одобряване на устройствен план и/или на инвестиционен проект по Закона за устройство на територията, срокът за изработване започва да тече от датата на издаването на разрешението за строеж и съответства на срока по чл. 153 от същия закон. Чл. 177г. Министърът на културата отказва издаването на разрешение в случаите, когато: 1. искането на заявителя е в противоречие с целите на този закон; искането на заявителя за изработване на копие не отговаря на условията на чл. 174, ал. 2; 3. искането на заявителя за изработване на реплика не отговаря на условията на чл. 175, ал. 3; 4. вече съществува допустимият брой копия на съответната културна ценност – при искане на разрешение за изработване на копие; 5. изработването на копие или реплика ще наруши условията за поддържане на оптималния режим за опазване на културната ценност и/или може да доведе до нейното физическо увреждане. Чл. 177д. Издадено разрешение се отнема с мотивирана заповед от министъра на културата при констатирани нарушения на този закон по предложение на Инспектората за опазване на културното наследство. Чл. 177е. Актовете по чл. 177в, ал. 6 и чл. 177д подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 10: „§ 10. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:

Който не изпълни задължение по чл. 71, ал. 1, т. 1 за недвижима културна ценност, включена в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България или за недвижима културна ценност с категория „световно значение“, се наказва с глоба в размер от 15 000 до 30 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 25 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.“

Предложение от народния представител Александър Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 14: „§ 14. В § 4 от Допълнителните разпоредби се създава т. 7а:

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя текста на вносителя на § 10, който става § 15.

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 19: „§ 19. В Закона за устройство на територията в чл. 151, ал. 2 се създава изречение второ: „В 10-дневен срок възложителят предоставя копие от съгласуваната проектна документация в съответната общинска администрация“.“

Уважаеми народни представители, ще Ви предложа за гласуване текст, който е свързан със създадената от нас Временна анкетна комисия. Представям Ви текста за гласуване: „Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите.“ Вносители са народният представител Даниела Дариткова и група народни представители заедно с нейния персонален състав, уточнен чрез гласуване в пленарната зала. Гласували

Колеги, бих искал, първо, допуск в залата, за да поканим Юлия Ненкова – председател на Комисията за защита на конкуренцията, и Димитър Кюмюрджиев – заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията. Моля, режим на гласуване за направеното предложение за допуск.

Благодаря Ви, многоуважаеми господин Кънев. Уважаема госпожо Председател, колеги, на Вашето внимание представям: „СТАНОВИЩЕ по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г., № 920-00-14, внесен от Комисията за защита на конкуренцията на 28 май 2019 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 17 юли 2019 г., разгледа и обсъди Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г. На заседанието присъства госпожа Юлия Ненкова – председател на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която представи Годишния доклад за 2018 г., и господин Димитър Кюмюрджиев – заместник-председател на КЗК. Настоящият доклад е внесен в Народното събрание в изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). В него са отразени постигнатите резултати, основните констатации, изводи и оценки за работата на КЗК през отчетния период, както и поставените пред нея цели за следващата година. Като цяло КЗК разполага с необходимите ресурси и експертен капацитет, за да защитава ефективно конкуренцията чрез разрешаването на възникналите пазарни проблеми. По този начин се постига защита и на интересите на гражданите, на участниците на пазарите и на обществото като цяло. В Годишния доклад на КЗК за 2018 г. са посочени приоритетите и целите в дейността на Комисията за 2018 г. Основен приоритет в работата на КЗК през 2018 г. е да предотвратява прилагането на антиконкурентни практики и да разрешава проблемите при функционирането на пазарната икономика. Чрез отговорния подход при осъществяване на своята дейност Комисията доказва, че има необходимия опит и капацитет за това. В областта на производствата по антитръст основните приоритети бяха насочени към това КЗК да осигури стимулиране на свободната инициатива стопанската дейност, разширяване на усилията за конкуренция с оглед повишаване благосъстоянието на потребителите и обществото като цяло. КЗК осъществи наблюдение на значими и чувствителни за потребителите и бизнеса сектори на икономиката, като основният фокус беше поставен върху електронната търговия. През 2018 г. Комисията постанови три определения, с които предяви твърдения за извършени нарушения под формата на тръжни манипулации, с което продължи борбата си с този вид антиконкурентни практики. През 2018 г. КЗК имаше специален фокус и върху производствата по секторни анализи като най-задълбочен и ефективен инструмент в правомощията на Комисията при анализиране на конкурентната среда в даден икономически сектор. Като резултат бяха образувани четири производства за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на електроенергийния пазар, медийния пазар, пазара на предоставяне на банкови услуги и пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво. През 2018 г. най-честите установени нарушения в областта на нелоялната конкуренция са свързани с недобросъвестно поведение в противоречие с общата забрана за нелоялна конкуренция, следвани от нарушения за имитация и заблуждаваща реклама. Статистически дейността на КЗК е следната: През 2018 г. КЗК образува общо 1120 производства, от които 132 по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), 981 по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 7 по Закона за концесиите В периода, който обхваща отчетът, приетите от Комисията определения и решения са общо 1423, тоест с около 300 повече от 2016 г. и предходните.

за извършени от тях нарушение по ЗЗК или за непредоставяне на информация, а останалите са актовете, с които КЗК се е произнесла по други въпроси от нейната компетентност. През 2018 г. Комисията подобри изключително много събираемостта на наложените с нейни решения имуществени санкции и глоби. Събраните суми са в размер на 4 млн. 398 хил. лв., което е с над пет пъти повече събрани парични вземания спрямо предходната 2017 г. През 2018 г. в Комисията са образувани четири производства, които имат за предмет установяване наличието или липсата на нарушение по Глава трета Забранени споразумения, решения и съгласувани практики от ЗЗК,

През 2018 г. КЗК извърши общо две проверки на място по производство от същата година. През 2018 г. Комисията постанови пет решения във връзка с прилагането на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията по производства, образувани в периода 2013 – 2017 г. През 2018 г. броят на решенията е по-малък спрямо 2017 г., което се дължи основно на големия брой образувани производства през предходните години. През 2018 г. определенията за предявяване на твърдения за извършени нарушения по същата причина бележат спад, в сравнение с 2017 г. През 2018 г. във връзка с извършена проверка на място Комисията наложи санкция за неизпълнение на задължението за съдействие в размер на 30 хил. лв. През 2018 г. са образувани четири производства с предмет установяване наличието или липсата на извършени нарушения във връзка със злоупотреба с монополно или господстващо положение, образувани по искане на лица,

През 2018 г. КЗК образува общо 33 производства по уведомления и мотивирани искания за разрешаване на концентрация между предприятия. Комисията постанови общо 32 решения по Глава пета от ЗЗК, като по 21 решения Комисията разрешава концентрация между предприятия, забранява концентрация по две решения, постановява по три решения, че сделката не представлява концентрация. През отчетния период КЗК е постановила две определения за спиране на производството на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията. През 2018 г. КЗК не е наложила глоби по чл. 102 от ЗЗК за извършени нарушения по Глава пета от ЗЗК. Комисията е оценила и постановила решения за разрешаване на концентрация между предприятия в различни икономически сектори. КЗК е компетентна да осъществява контрол върху концентрациите с национално измерение, а тези, които достигат праговете по чл. 1 от Регламент № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятията попадат под изключителната юрисдикция на Европейската комисия. В тази връзка за изтеклата 2018 г. КЗК извърши анализ на информацията, съдържаща се в общо 415 постъпили по горепосочения ред уведомления и мотивирани искания за концентрация между предприятия. През 2018 г. с две свои решения Комисията прие секторни анализи на конкурентната среда на медийния пазар в Република България и на пазарите на търговия с храни и бързооборотни стоки. През 2018 г. в Комисията са образувани общо 73 производства, имащи за цел установяване наличието или липсата на нарушения по Глава седма от Закона за защита на конкуренцията Нелоялна конкуренция – 70 производства, и по Глава седма „а“ Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне – три производства. От тях 70 са образувани по искане на лица, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушение на ЗЗК, едно на основание едно на основание самосезиране въз основа на подадени сигнали от граждани и в резултат на собствени наблюдения върху пазара, и две – върнати от ВАС преписки за ново произнасяне. С 29 постановени С 29 постановени решения Комисията е установила 44 извършени нарушения, представляващи нелоялна конкуренция, като в тази връзка е наложила имуществени санкции и/или глоби по Глава седма и Глава седма „а“ общо в размер над 2,6 млн. лв. Най-честите нарушения в областта на нелоялната конкуренция, установени през 2018 г., са свързани с недобросъвестно поведение в противоречие със забраната за нелоялна конкуренция по чл. 29 от Закона за защита на конкуренцията, следвани от недобросъвестно поведение в противоречие със забраната за имитация по чл. 35 от ЗЗК и заблуждаваща реклама по чл. 32, във връзка с чл. 33 от ЗЗК. През 2018 г. КЗК е постановила общо 26 решения, което е с 15 решения повече в сравнение с 2017 г. С тези актове са приети становища по проекти или действащи нормативни, или административни актове и установяващи наличието или липсата на противоречие с правилата на конкуренция. През 2018 г. в КЗК са депозирани 1420 жалби, с 98 повече в сравнение с 2017 г. По 418 жалби е издадено разпореждане на председателя на КЗК, с което е отказано образуване на производство на основание чл. 201, ал. 1 от ЗОП. Заради невнесена държавна такса е издадено разпореждане за отказ по 223 броя жалби, а по 54 броя жалби са оттеглени. Общо постановените актове по ЗОП са 1251 броя. През 2018 г. са подадени общо 93 жалби до ВАС срещу постановените от КЗК решения и определения. ВАС е постановил общо 45 съдебни акта по жалби, като 37 акта остават в сила, четири акта на КЗК са отменени частично, четири акта са отменени окончателно на тричленен състав. ВАС се е произнесъл окончателно с 39 решения и определения, като с 28 оставя в сила актовете на КЗК, отменя частично 6 акта и отменя изцяло 5 акта на КЗК. Народните представители Жельо Бойчев и Петър Кънев поставиха въпроси във връзка с липсата на препоръки в постановените от КЗК решения; отсъствието на информация за ефекта от производствата и анализите на КЗК; за различната бързина при отделните производства; за защитата на интересите на дребните производители в отношенията с търговските вериги. Народният представител Димитър Бойчев постави въпроса за сроковете на извършване на секторните анализи. На поставените въпроси отговориха Юлия Ненкова и Димитър Кюмюрджиев. След гласуване с резултати: „за“ – 10 гласа, 8 гласа „въздържал се“ и без „против“ Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да вземе следното решение: РЕШЕНИЕ: по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Подлагам на гласуване Проекта за решение, който току-що госпожа Савеклиева прочете, за приемане на Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г.

Съобщения за парламентарен контрол: 1. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Гьоков. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на 14 въпроса от народните представители Ахмед Ахмедов, Ахмед Ахмедов, Любомир Бонев, Севим Али, Георги Йорданов, Кольо Милев, Александър Ненков и Александър Иванов – два въпроса; Кристиан Вигенин – два въпроса; Милен Михов, Даниел Йорданов и Красимир Янков, Павел Шопов, Димитър Георгиев и Иван Валентинов Иванов. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще отговори на един въпрос от народния представител Надя Клисурска-Жекова; 4. Министър на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на девет въпроса от народните представители Георги Михайлов, Джевдет Чакъров – два въпроса, Кольо Милев, Иван Ибришимов, Атанас Костадинов и Илиян Тимчев; Валентина Найденова – два въпроса, и Георги Гьоков. 5. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на седем въпроса от народните представители Светла Бъчварова – два въпроса; Васил Антонов, Румен Георгиев, Георги Стоилов и Иван Димов Иванов, Георги Стоилов и Светла Бъчварова, и Кристина Сидорова, и на едно питане от народния представител Кристиан Вигенин. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Никола Динков. 7. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на един въпрос от народния представител Борис Ячев.

министърът на финансите Владислав Горанов – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Емил Димитров; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на едно питане от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Валентина Найденова. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат се отлагат отговорите на: - три въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова; - един въпрос от народния представител Иван Вълков към министъра на туризма Николина Ангелкова. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на вътрешните работи Младен Маринов и министърът на културата Боил Банов. Поради ползване на платен годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на околната среда и водите Нено Димов и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. По повод предварително планиран ангажимент – участие в тържествен ритуал по връчване на свидетелства в Националния военен университет „Васил Левски“ – град Велико Търново, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Поради предварително поети ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят Томислав Дончев и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. С това приключи